Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Austatud valitsusliikmed! Head infotunni jälgijad nii siin kui ka interneti teel! Alustame 23. märtsi infotundi. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Head

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Kaja Kallas, ettevõtlus‑ ja tehnoloogiaminister Andres Sutt ning riigihalduse minister Jaak Aab. Head ametikaaslased! Kuna eelnevalt on registreeritud seitse ja arvestades, kui kiiresti need seitse teemat läbi saavad, on mul teile järgmine ettepanek: iga küsimuse juures on üks täpsustav küsimus ja saalist saab esitada kaks lisaküsimust. Esimesena küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, vastab peaminister, valitsuse liige Kaja Kallas ja teema on eestikeelne haridus. Helir-Valdor Seeder, palun!

Haridusministeerium on öelnud – ja ma saan aru, et see on valitsuse üldine hoiak ja seisukoht ning ka teie seisukoht –, et põgenike lapsed peaksid lõpuks jõudma eestikeelsetesse koolidesse. Seda on korduvalt öeldud.

Samas, tegelikkus on kujunenud natukene teistsuguseks. Eelkõige Tallinnas praktika näitab, et suur osa nendest õpilastest, kes juba kooli on läinud, on läinud enamasti venekeelsetesse, vene õppekeelega koolidesse. Praktika toimub seega vastupidi valitsuse soovitule. Kuidas valitsus siis praktikas suudab seda protsessi juhtida nii, et me saavutaksime ikkagi eesmärgi, et põgenike lapsed ei läheks valdavalt venekeelsetesse koolidesse? Kuidas see on võimalik, kas see on võimalik ja mis on teie plaan? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! See on tõesti väga oluline. Kui me teadsime, et sõjapõgenikud tulevad, siis me arvasime, et tuleb rohkem vanemaid inimesi, kuid tänaseks on selge, et

Nendest lastest, kes on tulnud, 61% on vanuses 8–18, see tähendab kooliealised, ülejäänud on väiksemad. Praeguse seisuga on hariduse infosüsteemis registreeritud juba 417 last.Kohe tahaks ümber lükata teie väite, justkui nad oleksid läinud venekeelsetesse koolidesse. Kui ma vaatan seda materjali, siis näen, et nendest 417 lapsest

mõista, et Ukrainast tulevate perekondade hulgas on nii neid, kes soovivad Ukrainasse naasta niipea, kui sõjategevus on on läbi saanud, kui ka neid, kellel ei olegi kuhugi minna, nii et nad tõenäoliselt jäävad siia pikemaks perioodiks. Meie seisukoht on tõesti olnud see, et meil oleks vaja, et need lapsed Eestis lõimuksid. See tähendab, et nad peaksid minema eestikeelsetesse koolidesse. Jah, see on vanemate valik, aga oleme rääkinud ka ukraina kogukonnaga, kes soovib, et need lapsed läheksid eestikeelsesse kooli või keelekümbluskooli. Kuna neid lapsi on tõesti palju, siis tõenäoliselt me peame tegema ka ühe täiendava kooli. Selle me saaksime teha keelekümbluskoolina, nii et seal oleks 60% õpet eesti keeles ja 40% ukraina keeles. Nüüd Nüüd täpsustav küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ega te väga palju ei suutnud minu muret oma vastusega leevendada. Need numbrid ei ole kuigi head. Kui me räägime, et 417‑st 211 ehk praktiliselt pool, statistiliselt tõesti natukene üle poole, on läinud eestikeelsetesse koolidesse ja ülejäänud mitte, siis see on tõsiselt muret tekitav. Me teame, et et isegi vist üle poole põgenike lastest ei ole tegelikult mitte ukrainakeelsed, vaid on hoopis venekeelsed. Nii et ka eesti-ukraina kool ei ole siin lahenduseks, kui valitsus väga selgelt ei oma kava ja jõuliselt ei tegutse ega suuna seda protsessi. Kui jätta see nii‑öelda praegu kehtiva seaduse raamidesse, et lapsevanemad saavad ise valida, siis see protsess muutubki juhitamatuks ja me lõpuks avastame, et suur osa on läinud venekeelsetesse koolidesse.

ja arvame, et see ennast õigustab. Ma väga loodan, et õigustab. Seetõttu on mul küsimus, miks me Eestis elavaid venekeelseid õpilasi püüame eestikeelsele õppele üle viia valitsuse plaani kohaselt alles aastaks 2035. Me võiksime seda teha tunduvalt kiiremini. (Juhataja helistab kella.) Kui võõrast keskkonnast tulevad inimesed on võimelised integreeruma kohe,

ja ütlevad, et ei ole võimalik eesti keelt nii kiiresti ära õppida. Kui nemad suudavad, siis suudavad meie venekeelse kogukonna liikmed täpselt samamoodi ja me saame astuda ka vastavaid samme. Aga praegu me

kaks lisaküsimust. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud valitseja! Ma arvan ka, et ukrainlased suudavad eesti keele

Teine moment, mida te ütlesite: paljud jäävad siia pikemaks perioodiks. Oskate öelda, on teil mingisuguseid orienteeruvaid andmeid, kui palju võib selliseid inimesi olla, kes jäävad siia pikemaks perioodiks, kuigi paljud tahavad kohe tagasi minna, kui võimalik? Kaja Kallas, palun! Aitäh! Loomulikult, sellist informatsiooni me ei kogu. Inimesed võivad vastata ju ühtemoodi, aga reaalsus on teine. Praegu on valdav

Keelte kohta ei ole mul praegu konkreetset numbrit teile öelda, kui paljud neist räägivad vene keelt ja kui paljud räägivad ukraina keelt. Aga kui me nad integreerime Eesti haridussüsteemi, eestikeelsesse kooli, siis ei olegi meie jaoks ju tähtis, milline on nende kodune keel.

Aga selge on see, et sügiseks on meil pilt ees. Me sellega igapäevaselt ka tegeleme, et need lapsed saaksid registreeritud, sest lastel on hariduse saamine inimõigus ja nad peavad saama oma haridusteed jätkata. Praeguse kolme kuu eesmärk nende laste puhul, kes on tulnud sõjakolletest, on väga paljus ka see, et nad saaksid kohaneda ja et nad tegelikult uue elukorraldusega kohaneksid. Pöörame ka nende vaimsele tervisele tähelepanu, sest paljudel neist on olnud väga raskeid üleelamisi, nad on pidanud kannatama. Kõigile lastele peame me esimesel võimalusel tagama koolikoha.

minule pähe ei mahu. Aitäh! Lugupeetud peaminister! Mina ikkagi ei saanud päriselt aru sellest plaanist, mis valitsusel on. Ma kohe ütlen, et ma väga toetan seda mõtet, mis puudutab eesti-ukraina kooli loomist, kuigi me peame endale aru andma, et see saab olla erand ja loodetavasti ajutine, sellepärast et me oleme võtnud eesmärgiks minna üle ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile. Oleme probleemi ees, et meil on kahekeelne haridussüsteem. Kui me loome ukrainakeelse kooli, siis meil on kolmekeelne haridussüsteem. Me kindlasti peame seda vältima ja andma endale aru, et tegemist on praeguses olukorras erandiga. Ma väga seda lähenemist toetan. Aga ma ei saanud aru, mismoodi valitsus ikkagi püüab olemasoleva seaduse raamides

et põgenike lastega käitutakse nii, et riik kehtestab eraldi seaduse, kohtleb neid seadusest tulenevalt ka eraldi ning võtab suurema rolli ja vastutuse nende laste koolitamise eest. Siis ma saaksin aru, et valitsus on võimeline seda protsessi suunama. Aga praegu tundub mulle küll, et kohalikud omavalitsused käituvad väga erinevalt ja valitsus seda protsessi suunata kuidagi ei suuda.Teiseks ikkagi: kui me oleme praegu valmis panema venekeelsed ja ukrainakeelsed lapsed üleöö eestikeelsesse kooli, siis miks me jätkuvalt oleme selle juures, et kohalikud venekeelsed õpilased alles 2035 peavad minema eestikeelsele haridusele üle? See minule pähe

nendest lastest. Nad lähevad keelekümbluskoolidesse ja eestikeelsetesse koolidesse. See pilt, mida te üritate maalida, justkui nad läheksid venekeelsetesse koolidesse, lihtsalt ei vasta tõele. Ärge seda edasi raiuge. Teine asi, kuidas me seda suuname. Me peame looma juurde uusi koolikohti. Kuigi põhikooli pidamine, üldharidus, on kohaliku omavalitsuse kohustus, siis antud juhul on tegemist erandolukorraga ja meie plaan on teha see täiendav kool riigi poolt. Siis on ka kontrolli all, et

et saaks neid otsuseid teha ja eestikeelse haridusega ikkagi edasi minna. Nii et mida see tähendab? Loomulikult ka täiendava raha eraldamist, meil on vaja täiendavalt õpetajaid, kes aitavad ja kes saavad õpetada. Me oleme otsustanud ka Ukraina haridustöötajatele kiiresti võimaldada eesti keele kursusi, et nad saaksid eestikeelsesse haridussüsteemi sukelduda. Ma tahaksin veel öelda seda, et mul oli jutuajamine ukraina kogukondadega, kes tegelikult täpselt samamoodi saavad aru, et on mõistlikum minna

kes midagi tegi ja kes mitte midagi ei teinud, nagu peaministri hinnang siin oli. Ma arvan, et see on hästi kohatu siin parlamendisaalis. Jääme korrektseks.Aga mina kasutasin just nimelt neid numbreid, mida peaminister ise ette luges: 211 eestikeelsetesse koolidesse ja 82 vene õppekeelega koolidesse. Ma ei ole mitte midagi ise välja mõelnud ega levita valeinformatsiooni. On kuidagi kohatu anda siin sellist signaali, et ärge enam neid valesid numbreid ja rõhuasetusi kasutage, ikka nii. Ja keelekümblus on veel omaette nähtus.Nii et ma arvan, et ma jäin korrektseks. Ja et nüüd küsimuse vormis seda sõnastada, siis kas juhataja arvab ja leiab, et see on kodu‑ ja töökorraga igati kooskõlas, kui ma opereerin täpselt nende arvudega, mida peaminister ütleb, ja kasutan neid? Aitäh! See on hea, et me opereerime ühtede arvudega, kindlasti see on hea. Aga nüüd ma lõpetan esimese küsimuse käsitlemise. Läheme teise küsimuse juurde, mille esitab Riigikogu liige Ruuben Kaalep, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on Ukraina taeva sulgemine. Ruuben Kaalep, palun!

lennukeelutsooni kehtestamiseks massiliste tsiviilohvrite vältimiseks Ukrainas. See avaldus, pöördumine, võeti vastu harukordses üksmeeles. Selle poolt hääletas valdav osa nii koalitsiooni‑ kui ka opositsioonisaadikutest, mistõttu võib öelda, see seisukoht väljendab täiesti selgelt kõigi Eesti rahva hulgas esindatud poliitiliste jõudude tahet.Lennukeeluala kehtestamine on endiselt äärmiselt päevakajaline ja on seda kuna me näeme Vene vägesid, kes on maismaaoperatsioonides takerdunud, kasutamas järjest julmemaid, järjest jõhkramaid õhurünnakuid selleks, et Ukraina rahvast terroriseerida ja nende vastupanutahet murda. Me näeme seda Kiievis, me näeme seda Harkivis ja võib-olla kõige julmemalt Mariupolis, kus nii õhu‑ kui ka suurtükiväe tegevuse tõttu on hävitatud üle 80% linnast.

Selles olukorras käituvad lääneriigid, sealhulgas meie liitlased, äärmiselt arglikult, nad on endiselt välistanud otsese sõjalise sekkumise. Mida teeb Eesti valitsus, mida teete teie peaministrina selleks, et suunata meie liitlasi lennukeelutsooni kehtestama, nii nagu Riigikogu oma avalduses soovis? Kaja Kallas, Nii nagu te väga korrektselt viitate, lennukeelutsooni kehtestamine on ÜRO Julgeolekunõukogu otsus. Riigikogu tegi ka pöördumise ÜRO poole.

paika pandud pärast teist maailmasõda. Poleks võinud arvata, et Venemaa ise sellise tegevusega hakkab tegelema.Selleks et lennukeelutsooni kehtestada, peab olema ka riigi nõusolek. See ilmselt on olemas, sest Ukraina on seda palunud.

Selge on see, et Eestil endal ei ole isegi mitte lennukeid, et lennukeelutsooni jõustada. Seda on varasemalt tehtud kolmel korral:

üsna suur. Küsimus on tegelikult nendele riikidele, kes Ukrainaga piirnevad, ja nendele riikidele, kellel on lennukeid, et miks nad seda lennukeelutsooni siis ei taha teha. Peamine

Täpsustav küsimus, Ruuben Kaalep, palun! Jaa, tänan! Lugupeetud peaminister! Veidi jääb mulje, et te proovite alavääristada või ebaoluliseks maalida Eesti Vabariigi seadusandliku võimu selgelt väljendatud tahet. Te ütlete, Te ütlete, justkui lennukeelutsoonist ei oleks suurt kasu, kuna suurem osa purustusi tekitatakse kaugtulega, aga samal ajal me näeme ikkagi järjest intensiivistuvaid õhulööke Venemaa poolt. Pluss see, et Venemaa suurel määral kontrollib Ukraina õhuruumi, mis on üks peamisi takistusi Ukraina maavägedele vastupealetungile minekul, mis omakorda looks eeldused rahulepinguni jõudmiseks. Selle kaudu on just see, et Ukrainal oleks võimalus minna vastupealetungile, ka esimene eeldus selle humanitaarkatastroofi lõpetamiseks. Teiseks, te ütlete, et

kui Ukrainaga moraalselt, ajalooliselt, kultuuriliselt ning geograafiliselt igatepidi väga tihedalt seotud riik peaks siinkohal suunama meie kõige paremaid liitlasi just nimelt selleks, et võtta kuulda Ukraina abipalvet, olenemata sellest, kas Venemaa selle julgeolekunõukogus vetostab või mitte. Kuidas te vastate sellele? Kaja Kallas, Loomulikult on Riigikogu tahe valitsusele seaduseks ja loomulikult valitsus tegutseb selle Riigikogu avalduse

seda me ju teeme. Ma kuidagi ei alaväärista seda. Ma ju näen täpselt samamoodi, mis toimub Ukrainas, ja täpselt samamoodi valutan südant, kas tõesti ei ole midagi, mida me saaks teha veel, et see hullus, see õudus seal lõpetada. Täpselt samamoodi. Nii et me tegutseme kõikidel liinidel.

tehakse – ÜRO Julgeolekunõukogul on olnud siiani lennukeelutsooni kehtestamise õigus – vastavalt reeglitele. Niimoodi on kokku lepitud ja sellest on lähtutud. Ma kuidagi ei alaväärista seda muret. Olen ka ise seda öelnud, näiteks NATO tasandil. Riigikogu ei palunud tegelikult NATO‑ga tegeleda. Ka NATO tasandil oleme me arutanud ja tõstatanud seda küsimust, kas tõesti me ei saa midagi täiendavalt teha. Kui me vaatame kahe aasta pärast neid otsuseid, mis me oleme teinud, siis kas need on olnud õiged otsused? Kui praegu on võib-olla võimalik see sõda lõpetada, nii et ka ukrainlaste kannatused lõpevad, siis see sõda kindlasti ka kaugemale ei laiene. Aga kui me seda otsust ei tee, siis võib samamoodi juhtuda, et ukrainlased on kannatanud ja mingid teised riigid kannatavad veel täiendavalt. Aga me ei tea seda kõike praegu. Nii et see on pidev suhtlus liitlastega, pidev suhtlus teiste riikidega. olema] ikkagi need riigid, kes konkreetselt lähevad neid lennukeid alla laskma. Lennukeelutsoon ei oleks ju mitte ainult Vene lennukitele, vaid ka Ukraina lennukitele ja droonidele, mis on olnud siiani päris edukad konvoide purukslaskmisel – see on see,

valitsusasutuste poole on Eesti konkreetselt pöördunud selle palvega või mõttega, et meie soovitame tungivalt kaaluda lennukeeluala kehtestamist Ukraina kohal? Kas saaksite mõned konkreetsed näited tuua äkki?Teiseks, te praegu mainisite, nagu ka eelmine nädal, et lennukeeluala tähendaks seda, et Ukraina ei saaks droone kasutada. Ma ei saa hästi aru, millel see väide põhineb. Selles mõttes, et kui luuakse lennukeeluala konkreetselt Ukraina valitsuse palvel, siis oleks absurdne, kui me kehtestaksime selle lisaks agressorile ka selle seadusliku, suveräänse riigivõimu enda sõjaliste vahendite vastu. See ei ole ju loogiline. Paluks neile kahele küsimusele vastust.

kõikidel tasanditel. Meil on selle jaoks suursaadik ÜRO‑s, me tegutseme erinevatel tasanditel. Diplomaadid tegelevad suhtlusega, mina ise tegelen suhtlusega. Kas me oleme teinud ametlikke kirjalikke pöördumisi, mida saaks registreerida ja mida ma saaksin teile esitada? Ei, selliseid minu teada ei ole ole ja niimoodi see asi ei käi. See suhtlus käib liitlaste vahel kõikidel tasanditel. Mul endal on olnud väga palju kohtumisi ja ka sellel nädalal neid kohtumisi on. Homme hommikul toimub NATO tippkohtumine, kus on 30 NATO riiki kohal, seejärel on Euroopa Ülemkogu, kus saab Euroopa Liidu juhtidega Nii et neid teemasid on. Ma tõin välja lihtsalt need murekohad, mida erinevad esindajad toovad selles arutelus välja. See ei ole nii mustvalge, ka nende asjade esitamine või kokkuleppimine, just sellepärast, et selle mandaadi siiamaani on andnud ÜRO Julgeolekunõukogu otsus. Teine on see, et kuna lennukeelutsooni jõustamine tähendab ka õhukaitsesüsteemide purukspommitamist, aga need õhukaitsesüsteemid asuvad Venemaal, siis see tähendaks aktiivse sõjategevuse liikumist ka Venemaale, mida need riigid, kellel lennukid on, ei taha, sest nad ei taha seda sõda oma koju. See on see, kuidas need peaministrid seda põhjendavad. Mis

ja teema on noorte perede toimetulek. Jaak Juske, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Kaja Kallas! Kui lugeda värskeid uudiseid, siis tuleb kõigepealt teile õnne soovida, et te olete jätkuvalt peaminister.Aga

See toetus liikus noorte peredeni kohalike omavalitsuste kaudu. Nüüd on uus eelarveaasta juba mitu kuud kestnud ja selle minu arust ääretult rumala eelarvekärpe mõju ka näha.

muutunud palju raskemaks ja keerulisemaks. Samal ajal vajavad kohalikud omavalitsused lisaraha, et võimaldada huviharidust ja ‑tegevust Ukraina põgenike peredest pärit lastele. Austatud peaminister! Kas te olete lõpuks valmis tunnistama, et see laste arvel kokkuhoidmine oli väga rumal otsus? Milliseid samme kavatseb valitsus lõpuks teha,

Kõigepealt peaksin ütlema, et Eesti majandusel läks eelmisel aastal erakordselt hästi. Kui Eesti majandus kasvas 8,3%, siis näiteks meie naabritel Soomes kasvas see 3,3%, Lätis, Leedus ja Rootsis kasvas 4,8%. Loomulikult, majanduskasv väljendus otseselt ka inimeste sissetulekutes. Võrreldes 2020. aastaga kasvas keskmine brutopalk 7% ja jõudis 2021. aasta detsembris tasemele 1756

62,1%‑l noortel vanuses kuni 24 aastat kasvas sissetulek aastaga rohkem kui 50 eurot, 58,6%‑l vanuses 24–34 aastat kasvas sissetulek aastaga rohkem

eurot. Tõusis ka töötasu kuu alammäär 70 euro võrra, mis on ligi 12%. Kui vaadata veel seda, et

ei lähe meie inimestel numbrite järgi sugugi halvasti.Kui käia Eestimaal ringi, siis tagasiside on väga paljudest ettevõtetest ka see, et eelmised aastad on olnud väga head. Ka palgad Nüüd täpsustav küsimus. Jaak Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! On muidugi suurepärane kuulda, et Eestil läheb hästi. Seda kummalisem on see, miks tuli valitsusel alustada eelarvekärbetega, ja seda enam veel noorte perede ja laste arvel. Täiesti arusaamatu! Kui teie eelkäijad kõnealuse huviharidustoetuse sisse viisid, suurenes seetõttu oluliselt huviharidusse kaasatud noorte arv, tuhandete noorte võrra. Kas teil on olemas ülevaade, kui palju huviharidusse kaasatud noorte arv võrreldes eelmise aastaga on muutunud? Kui me arvestame põgenikekriisi, siis kui palju on omavalitsused palunud valitsuselt

noorte perede toimetuleku teemal. Mul ei ole neid huvihariduse numbreid kaasas. Mitte sellepärast, et ma tahaks neid kuidagi varjata, vaid sellel põhjusel, et teie küsimuses ei olnud mingit indikatsiooni, et te sellest täpsemalt teada tahate.Ma ei tahaks vana mälu pealt hakata siin tulistama,

See, et riik on selleks ka täiendavalt raha eraldanud, on olnud hea. Huvihariduseks me eraldame endiselt raha, et kohalikud omavalitsused saaksid seda [pakkuda]. Aga see on kohaliku omavalitsuse enda ülesanne. Omavalitsus otsustab, mille jaoks ta seda raha kulutab. Toimusid ju ka kohalikud valimised ja valimistel said inimesed väga selgelt väljendada, et nad soovivad näiteks, et kohalik omavalitsus suunaks rohkem raha huviharidusse.Küsimus, mis puudutas Ukraina lapsi. Jah, see pakett on meil eraldi tegemisel ja arutamisel.

vaid seda on ka varasemalt kasutatud lähtuvalt kohaliku omavalitsuse suvast. Me saame seda debatti edasi pidada. Kui ma teinekord tean, et te tahate selle kohta teada, siis ma valmistan vastavalt ette ja see

Me kindlasti jätkame sellelsamal teemal väitlust täna öösel, nähtavasti proua haridusministriga. Aga küll ma oleks võinud saada teilt täna selge tunnistuse, et see eelarvekärbe või laste arvel kokkuhoid oli vale otsus.

Kui me alustasime valitsuses, siis me saime päranduseks eelarve, kus haigutas 1,27-miljardiline auk. See tähendas seda, et oli tehtud kulutusi rohkem, kui tulusid oli. Selge on see, et kõik ministeeriumid said ülesande otsida kokkuhoiukohti, ja mul on hea meel tõdeda, et päris palju kokkuhoiukohti ka leiti. Miks on vaja kokku hoida? Kokku hoida on vaja selle jaoks, et et olla valmis mustadeks päevadeks. Paraku oli tõesti nii, et headel aegadel oli raha ära kulutatud ja mustadeks päevadeks polnud palju kõrvale pandud. Need mustad päevad on nüüd käes. Meil läheb majandus tõenäoliselt langusesse, arvestades toimuvat sõda, arvestades sanktsioone. See tähendab seda, et laekub vähem raha riigieelarvesse, see tähendab seda, et meil on rohkem ka abivajajaid. Meile on tulnud sõjapõgenikud, kes vajavad tuge, meil on tõenäoliselt inimesi, kes kaotavad töö, ja tööpuudus suureneb. Ka neid inimesi peame toetama. Raha

kokkuhoiukohti ja neid ka leidsid, ma arvan, me lähme sellesse kriisi natukene tugevamana, kui me enne seda olime. Jällegi: mitte ükski laps ei peaks jääma ilma huvihariduseta. Kohalikud omavalitsused said selleks [raha]

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume neljanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Raivo Tamm, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema saab olema kaitsepoliitika. Raivo Tamm, Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud peaminister! Isamaa on algatanud Riigikogus eelnõu, milles nähakse ette Eesti kaitsevõime suurendamist ja riigikaitsekulude hüppelist suurendamist. Riigikogu riigikaitsekomisjon võttis juba 25. novembri istungil konsensuslikult vastu pöördumise valitsusele, milles kutsuti oluliselt suurendama kaitsekulutuste osakaalu sisemajanduse kogutoodangus ning otsustama keskmaa õhutõrje võime loomist, kaaludes selleks vajaduse korral ka riigikaitselaenu võtmist. Meedia vahendusel on kõlama jäänud, et Reformierakonnale lühikeses ajalises plaanis keskmaa õhutõrje rajamine ei sobi. See soovitakse isegi praeguses julgeolekuolukorras päris kaugustesse lükata. Kas see pole mitte Eesti kaitsevõime arendamise pidurdamine?

vaid me tegutseme aktiivselt selle nimel, et oma liitlastelt see keskmaa õhutõrje kiiresti saada. Praegu, kui arutelu on selle üle, millesse me hetkel paneme täiendavad riigikaitseinvesteeringud, siis selge on see, et kui me praegu investeerime keskmaa õhutõrjesse,

Suures plaanis on riigikaitseliste kulutustega pilt selline, et me tegime need otsused juba jaanuari keskel, et täiendavalt riigikaitsesse investeerida. Ma käisin ka Riigikogu ees poliitilise avaldusega, et neid samme kiiremini teha. Sealt edasi toimus muidugi see, et 24. veebruaril algas sõda. Seetõttu olen teiega väga nõus, et me peame riigikaitsesse

Teine küsimus, millele tuleb vastata, on see, milliseid võimekusi me saame oma liitlastelt, kuidas see pusle kokku tuleb. Sellele me peaksime ikkagi lähikuudel ka vastuse saama. Kolmas küsimus, millele tuleb vastata, on see, et mis on Ukrainas töötanud.

me peaksime ka riigikaitseinvesteeringuid täiendavalt tegema. Mina kuulan siin küll oma ala eksperte ja kaitseväe juhatajat, kes koos oma meeskonnaga väga täpselt jälgib seda, mis Ukrainas praegu toimub ja mida me saaksime sealt õppetundidena kasutada. Minu eesmärk on küll teha need otsused kiiresti. Tõesti, meil on praegu suurepärane võimalus, olles teinud otsused jaanuaris, sest me saame kasutada samu raamtingimusi just hinna poolest, meil ei ole hind läinud kuuekordseks, nii nagu ta on läinud teistel, kes hakkasid tegutsema alles pärast seda, kui sõda

Kaitseliitlasena ma küsin, kuidas on maakaitse laiendamise kasv kaetud kaasnevate tegevuskuludega ja kuidas haakub see Kaitseministeeriumi haldusala tegevuskulude järjekordse 2%‑lise kärpekavaga. Kaja Kallas, palun! Aitäh! Me küll paneme praegu nii palju kaitsesse juurde, et mingist kärpimisest seal paraku mingit juttu ei ole. Me investeerime kaitsesse, vastupidi, paneme sinna suured sinna suured summad juurde.Väga õige osundus, Kaitseliidu tugevdamine on ka üks ettepanek, mida mina väga tuliselt toetan. Just sellel põhjusel, et jällegi, kui vaadata ka Ukraina olukorda, siis need on need inimesed, kes lähevad ikkagi Eesti eest võitlema, kui see olukord peaks tekkima. Loodame seda ja teeme kõik selleks, et seda olukorda ei tekiks. Aga nendel inimestel peab olema kindlus, et neil on olemas relvad, neil on olemas kaitsevarustus, kui see vajadus peaks tekkima. Nii et Kaitseliidu tugevdamine on üks osa sellest, mida

kui lõpuks on jõutud otsusele, et Slovakkia võiks oma Nõukogude päritolu kaugõhutõrje relvasüsteemid S‑300 anda Ukrainale, mida Ukrainal oleks hädasti vaja, siis selle kompenseerimiseks võetakse üks patarei Hollandist ja kaks Saksamaalt. Ehk tuuakse sinna kolm Patrioti patareid asemele, niikaua kui Slovakkia saab endale mingi uue süsteemi hangitud, kui ta [vanad] loovutab. Samamoodi on teinud USA üleskutse Türgile, et anda

tuletan meelde, et see on väga oluline teema ja seda on ka kogu riigikaitsekomisjon konsensuslikult Vabariigi Valitsusele indikeerinud. Aitäh! Aga ma juhin tähelepanu, et me oleme infotunnis ja meil toimub küsimuste esitamine. Peaminister, kas soovite? Palun!

kuulan eksperte ja lasen endale neid asju selgitada.Aga ma usun, et ka teie nõustute minuga, et kui me täna teeme selle otsuse, siis see meid ju täna ei aita, vaid see aitab meid aastate pärast, sest seda õhukaitsesüsteemi ei ole meil kohe kuskilt osta. Seetõttu on meie pingutused hetkel suunatud sellele, et me saaksime oma liitlastelt need õhukaitsesüsteemid. Nii me saaksime need tunduvalt kiiremini kui siis, kui

relvasid kätte anda. Nende koolitamiseks on vaja instruktoreid, aga kärpekavaga seoses on väga palju instruktoreid Kaitseliidust tulnud koondada. Lihtsalt ei ole inimesi, kes nende uute vabatahtlikega tegeleks, see puudujääk on olemas. Vaadates Riigikogus erinevate erakondade seisukohti ja tehtud algatusi, on ju on ju selge, et kaitsekulude suurendamisel on tugi olemas. Teeme siis üheskoos otsuse, nagu Isamaa algatatud eelnõu ette näeb, et tõstame kaitsekulusid ja likvideerime puuduvad võimelüngad ennaktempos. Kas olete nõus? Jah, tundub, et siin käib praegu suur võidujooks, kõik tahavad näidata, kuidas investeeringuid kaitsesse veelgi veelgi enam teha. Aga ma arvan, et meil on siin väga suur ühisosa. Ühisosa on see, et kõik leiavad, et tõesti on praegu olukord, kus kaitsesse peaks rohkem investeerima. Ma lihtsalt ütlen, et kui ma jaanuaris käisin teie ees poliitilise avaldusega, et need investeeringud teha, siis ma ei tundnud

küsivad seda, kuidas ma saaksin ikkagi Eestit kaitsta, kuidas mina saan kaasa lüüa. Huvi Kaitseliitu astumise vastu on väga palju tõusnud. Seetõttu meil selles paketis, riigikaitse tugevdamise paketis, on ka sees see, mis puudutab Kaitseliidu kaitseringkondade ja maakaitseüksuste suurust. Eesmärk on see, et me 7500 võitlejalt liiguksime 20 000 võitlejani, kes on välja õpetatud, kellel on ka vastav varustus. See tähendab ikkagi hüppelist suurenemist, see tähendab ka hüppeliselt suuremaid investeeringuid. Nii et see meil praegu arutatavate ettepanekute seas on. Minu arvates on see tõepoolest äärmiselt oluline, sest inimeste kaitsetahe on tõusnud ja inimeste kaitsetahet peab olema ka võimalik realiseerida. Selleks nad vajavad väljaõpet ja selleks on just Kaitseliit õige koht. Nii et Kaitseliidu tugevdamine on oluline. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, viienda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Peeter Ernits, sellele vastab ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja teema on LNG-terminali kiirkorras ehitamine. Peeter Ernits, palun! Hea esimees! Lugupeetud minister! Esmaspäeval tuli välja, et valitsus plaanib kiirkorras Lahepere lahte ehitada LNG jaoks kilomeetripikkuse muuli ja 300‑meetrise kaitsevalli

kestavad kaks-kolm aastat, need on metsikud tööd. Aga minu küsimus: millal siis on reaalne, et see LNG Vene gaasi alternatiivina jõuaks Eestisse?

Aitäh! Hea küsija! Valitsus on korra arutanud kogu LNG‑terminali temaatikat ja me tuleme selle põhjalikuma arutelu juurde tagasi järgmine nädal. Ma arvan, oluline konteksti mõistmiseks on, et pärast 24. veebruari on kogu julgeolekuolukord selgelt muutunud, see on muutunud ka energeetikas. Kui me vaatame hinnakõikumisi ja ka hinnatõuse, siis on selge, et tarnekindlus on üks kõige olulisemaid asju. Elektriga on meil selle koha pealt hästi, kõikide varasemate investeeringute ja eeltööde tulemusena, ja tegelikult ka gaasiga. Võtame sellise näite: kui Venemaalt toru kaudu enam gaasi ei tule, siis on selge, et siin piirkonnas – piirkond on Balti riigid pluss Soome

näol ja samamoodi on maikuust ühendus Leedu ja Poola vahel. Nii et kõik need ühendused ja infrastruktuuriinvesteeringud on äärmiselt tähtsad. Tulles siit LNG‑terminali juurde, siis jah, torugaasile on LNG ainukene alternatiiv. Seetõttu me praegu ka neid erinevaid võimalusi kaalume. Kuhu teha või mitte teha, seda otsust ei ole langetatud. Aga on selge, et aeg on siin ka oluline määraja. Seetõttu on vaadatud otsa ka alternatiividele, hulgas sellele, kas on võimalik seda võimekust tekitada kiiremini kui kaks-kolm aastat, nii nagu teie ütlesite. Ma arvan, et üks kõige üks kõige olulisemaid mõõtmeid kogu selle ülesande lahendamise juures on see, et meil on vajadus saada ühine arusaam ja kokkulepe ka Soome, Läti ja Leeduga, sest Eesti enda gaasitarbimine on

laaditi seal taas sadu ja tuhandeid autosid, mis hakkavad suunduma Venemaale. Mercedestega on nüüd jokk, nagu mulle seletati, aga nüüd on Hyundaid.

palun! Aitäh, hea küsija! See ei ole nüüd küll LNG‑terminaliga seotud, aga ma vastan niipalju, kui ma saan.

äritegevuse jätkamise suhtes Venemaal, siis see on olnud hästi ühene. Väga-väga paljud, kindlasti üle 300 ettevõtte, praegu võib-olla isegi juba rohkem, on otsustanud oma äritegevuse Venemaal lõpetada seoses Vene Föderatsiooni

kes on ise loobunud Vene nafta ostmisest selleks, et teha sellest mingeid kütuseid. Ma usun, et Hyundai teeb ka oma väärtushinnangute põhjal valiku, kuhu ta oma toodangut müüb ja kuhu ta seda ei müü.

mõistlikult prognoosida, valida sellise tee, et migratsioonipoliitika alustalade kallale minna? Aitäh, Nagu te väga hästi teate, siis välismaalaste seadus, mis on Riigikogu menetluses, on Riigikogu menetluses eelmisest valitsusest saadik, ehk see ei ole mingi uus eelnõu, mis on praegu esitatud, vaid selle menetlus on käinud pikalt. Selle

erinevatele teenustele. Kui me esialgu neid plaane tehes arvasime, et meile tuleb rohkem vanemaealisi inimesi ja see toob kaasa surve just sotsiaalteenustele või pensionisüsteemile, siis tänaseks on teada, et vanemad inimesed väga ei taha põgeneda, ütlevad, et nad on Ukrainas sündinud ja seal nad ka surevad, ning nad jäävad maha. Nii et tegelikult meil on 39% just lapsi ja see seab surve alla meie koolivõrgu. Me peame tegema seal suuri pingutusi ja suuri ümberkorraldusi. Või mis ümberkorraldusi, me peame täiendavalt looma koolikohti, mis loomulikult tähendab täiendavat raha. Ma olen teiega ka selles nõus, et

Mul on küsimus, kas on olemas mingi arvestus. Ma mõistan ja tean seda ning nii nagu ma viitasin, et iga põgenikku, kellega me silmitsi satume, me peame õigusriigi tunnustest ja tahtest tulenevalt loomulikult aitama. Aga kas meil on rehkendused, kui palju on neid sõjapõgenikke, keda me

Millised on need tegevused, meie võimekus ja tegutsemine? Aitäh! Väga mitmeosaline küsimus, hakkan seda harutama. Kõigepealt, tõesti on tulijatest 39% lapsed, 45% naised ja 16% mehed. Nendest naistest ja meestest, kes on tulnud,

kas nad lähevad tööle või ei lähe ja kui lihtsustatud või kerge see töötama asumine on. Töötamise puhul veel seda, et lastest 61% on kooliealised, see tähendab, et ülejäänud on väiksemad, mis jällegi viib osa nendest naistest tööturult eemale. See on see osa. see osa. Seal on nagu nii mitu võrrandit. Ka mina olen kogu aeg küsinud, mis on see lõplik number, mida me saame öelda. Nagu ma ütlesin, kuna 10

Ma korra vaatan oma märkmeid. Põhimõtteliselt on võimalik neid ümber asustada, kui nad ise on nõus ja vastuvõttev riik on samamoodi nõus, see ajutine kaitse laieneb. Neid konsultatsioone, nagu ma ütlesin, me oleme juba alustanud. Meil on võib-olla hea see, et kuna me kohe alguses taastasime piirikontrolli, siis meil on tegelikult üpris hea ülevaade ka nendest inimestest, kes lähevad oma tuttavate juurde ja kuskil ennast üles ei anna. anna. Me teame, kes tulevad, ja me teame, kes lähevad edasi näiteks Soome. Teised riigid seda arvestust praegu selliselt ei pea, aga minu arvates on see hea, sest me saame paremini Rehkendused erinevate teenuste lõikes on loomulikult tehtud. Üks asi veel. Euroopa tasandil me loomulikult küsime ka täiendavat abi põgenikevooluga toimetulekuks. Meie koormus võrreldes näiteks mõne teise riigiga on suurem ja just selleks, et me suudaksime

Ma lugesin Saarbrücker Zeitungit, värsket. Seal on lugu sellest, kuidas Saarimaa siseminister Klaus Bouillon tegi avalduse ja ütles, et Saarimaa mõõt on täis. Ta räägib niimoodi, et enne tuli 80 Ukraina põgenikku päevas, nüüd on läinud see 300 peale ja Saarimaal elab miljon inimest.

Minu küsimus on, kas valitsus on arutanud, millal saab valitsus öelda, et meie mõõt on täis, pidades silmas ühiskonna võimet [põgenikke] integreerida ja majutada. Saarimaa on meist palju rikkam ja ja elanikkond ei ole ka kuigi palju väiksem kui meil siin. "Kui 300 inimest tuleb päevas, siis Saarimaa mõõt on täis." – Klaus Bouillon. Aitäh! peame tegelema sellega, et pressida Putinit sanktsioonidega, isoleerida Venemaad ja panna neid tegema teistsuguseid otsuseid, selleks et see sõda lõpeks. Kui see sõda lõpeb ja teatud kohad Ukrainas on turvalised, siis need inimesed saavad minna tagasi. Aga ma tahan öelda, et need inimesed, kes on siia tulnud, on sõjapõgenikud, nad põgenevad sõja eest. Mariupolis on 90% hoonetest maatasa pommitatud, neil inimestel ei ole mitte mitte kuhugi tagasi minna. Need pildid, mida me näeme Kiievist, mida me näeme Harkivist, mida me näeme Ukraina erinevatest linnadest,

pagevad selle sõja eest, sõjakoleduste eest ja vähim, mis me saame neile pakkuda, on turvatunne, sest siin sellist sõda ei ole. Mul on väga hea meel, et Eesti inimesed on olnud nii avatud südamega ja tõesti on sõjapõgenikke igal võimalikul moel rutanud aitama

mõnes mõttes ka see, millega meie saame ise panustada, et neid vaeseid Ukraina inimesi aidata. Loomulikult on enamus neist öelnud, et nad tahavad Ukrainasse tagasi minna, aga senikaua, kuni nad on siin, nad peaksid olema meie ühiskonda integreeritud, lapsed peaksid saama hariduse ja need inimesed peaksid saama ka tööd, kui vähegi võimalik, just sellepärast, et nad saaksid ka ühiskonda panustada, mida väga paljud neist tahavad teha. Valdo Randpere, palun! Aitäh!

meie saali vasakpoolne rühmitus ärkab ja hakkab jälle rääkima seda juttu, et mõõt on täis ja oma Eesti inimesed jäävad kõigest ilma ja mis iganes. Eile me hakkasime siin arutama ühte eelnõu, välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõu, ja hakati juntima, põhimõtteliselt lolli mängima, venitama. Kõik selleks, et seda seadust võimalikult hilja vastu võtta või et Riigikogu pidurdada tegelikult selles ühes osas, mis on ka seotud selle seadusandluse muudatusega, et põgenikke paremini vastu võtta.Ma olen ise käinud seal Niine 2 vabatahtlikuks. Ausalt öelda ma soovitaks kõigil, kes siin väga kalki südant nüüd ette keeravad: minge käige korra sealt läbi. Väga head tööd teeb Tallinna linn. Väga head tööd teevad vabatahtlikud. Väga head tööd teevad ka Tallinna linna ametnikud seal, mupo ja värgid. Aga traagiline osa on need põgenikud, kes tulevad siia ilma milletagi, ilma vähimagi rõõmusärata silmis. Ja nende vastu siin sedasi sõna võtta – no minul oleks piinlik. Aga mul on üks küsimus ka. Ma näen, et tegelikult, kui lapsed tulevad, siis nendel saab üks kõige kurvem osa sellest olema suvi, praegu nad tõenäoliselt isegi ei saa aru, mis on juhtunud. Aga suvi on ju see, kui lapsed vanasti, ma kujutan ette, ka Ukrainas käisid maal vanaema‑vanaisa juures. Kas valitsus on mõelnud selle peale, mida nende lastega teha suvel? Kas on võimalik korraldada mingeid laagreid, mingit keelekümblust et nendel lastel vähemalt jääks Eestist ja sellest esimesest suvest, kui nad siia tulid, mingigi hea mälestus? Kaja Aitäh! Lapsed. Tõepoolest, neid lapsi on palju. Üks asi on tõesti haridustee jätkamine. Praegu on kooliaasta lõpuni kolm kuud. Suuremad lapsed saavad õppida distantsõppel ka Ukraina programmi järgi. Nende soov on olnud see, et nad saaksid lõpetada ka Ukraina kooli. Aga selge on see, et siis tuleb suvi, siis tuleb uuesti kool ja siis peavad need lapsed kõik olema ikkagi juba koolis.Suve jaoks me oleme arutanud valitsuskabineti tasandil seda, mis puudutab keelelaagrite tegemist. Tõesti, kuna lastest, nagu ma

kus nad saaksid nii uusi sõpru kui saaksid ka eesti keelt selgemaks, et sügisel oleks juba kergem. Selle mõte on ka see, et tõesti väheke ikkagi rõõmu nendele lastele tuua. Ka meie lapsed oleksid nendes laagrites, et nad saaksid kõik omavahel kohaneda. See on meil plaanis ja lisaeelarvepaketis on see ühe ettepanekuna sees. Aitäh! Jah, ma pean seda tegema. Siin kolleeg Randpere taas sedasi truualamlikult rooskas, ma tundsin, meie rida siin. Ei ole me kordagi, ei mina ega meie väljendanud, et ei peaks Ukraina sõjapõgenikke aitama. See pole üldsegi olnud jutuks, liiatigi minu puhul. Aga ma küsisin peaministrilt, lugupeetult,

Protseduurilise küsimuse mõte on olnud see, et öeldakse midagi, mis tõesti hetkel segab Riigikogu liikme tööd. Protseduuriline küsimus, Valdo Randpere, palun! Aitäh! Ma tahtsingi sind, Jüri, aidata ja öelda, et tegelikult see, mida Ernits teeb, ei ole protseduuriline küsimus. Katkesta see ära. Katkesta mind ka, kui ma esitan mitteprotseduurilise küsimuse. Aitäh! Protseduuriline küsimus, Priit Sibul, palun! Aitäh! Esmaspäeval lihtsalt arutas Riigikogu COVID‑i piirangute lõpetamisega seonduvat ja hästi palju olid teemaks kaitsemaskid, millest valitsus ei ole pidanud veel mõistlikuks loobuda. Lihtsalt siin saalis aeti väga palju tarka juttu ja kellelgi ei tekkinud kahtlust nende kaitsemaskide nii-öelda sihtotstarbes, et nad aitavad. Aga nad aitavad siis, kui neid kasutada õigesti. Siis oli juttu, et tegemist on piisknakkusega, mis paiskub suust välja aerosoolina

Selle esitab Riigikogu liige Alar Laneman, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ning teema on kaitseplaneerimine ja kaitsetööstus. Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Väga austatud peaminister! Kõigepealt lubage mul öelda, et te olete teenimatult tagasihoidlik oma sõjalise pädevuse suhtes. Te olete väga palju pidanud siin meie ees arupärimistele ja küsimustele vastama ning vastused lubavad, ma arvan, varsti Kaitseväe Akadeemial teid lugeda eksternina lõpetanuks.Aga nüüd lähen küsimuse juurde. Eesti tundub mõnikord olevat nagu Ameerika. Ameerika kohta on selline ütlus, et Ameerika teeb õiget asja pärast seda, kui ta on kõik valed asjad ära proovinud. See, et me oleme jõudnud riigikaitse täiendava arenduse ja rahastamise juurde, on mõnes mõttes siia sobiv

Aga need täiendavad otsused räägivad ka seda, et me tulevikule mõeldes peame vaatama, kuidas on tekkinud olukord, et riigikaitse arengukava, mis kinnitati detsembris ja mis on mõeldud kümneaastaseks dokumendiks, on pidanud juba nii lühikese aja jooksul suured muutused läbi tegema. Midagi peaks tegema.Ma tahaksin küsida, kas te olete selle peale mõelnud, võib-olla on teil mõned mõtted, kas on eelhoiatus olnud vigane, kas on analüüs olnud puudulik, kas on otsused ignoreerinud eelnevat või on kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne olnud kehva. Tundub, et sõjalise nõuandega on nii, et ka pildid Ukraina sõjast ei mõju. Meil tuleb valmistuda tegelikult homseks, ülehomseks, ka nelja ja kümne aasta [pärast toimuvateks]

Ülikoolis muideks ma võtsin sõjaõigust ainena, aga see oli väga-väga ammu. Nüüd tulen riigikaitse arengukava juurde. Selge on see, et

strateegiline kompass, on ikkagi lähtunud sellest, et meil on rahuaeg, aga alates 24. veebruarist olukord muutus kapitaalselt, muutus see, kus me oleme, muutus maailm ja muutus rahvusvaheline kord. Sellest tulenevalt ongi küsimus selles, et me peaksime ka kõik need alusdokumendid siiski üle vaatama, sest see lootus, et me elame rahuajal, ei ole paraku olnud õige. Ka

Eelhoiatussüsteem on olnud paigas ja eelhoiatussüsteem on andnud meile ju ka neid indikatsioone. Alates suvest oleme me teinud praktiliselt igal

Gruusia või Georgia ja Ukraina täpselt samamoodi. Nii et sellest lähtuvalt peame me vaatama seda muutunud olukorda. Selge on see, et Venemaa ei ole oma ambitsioone kuidagi varjanud ja Putin üsna avalikult räägib oma järgmistest plaanidest.

Täpsustav küsimus, palun, Alar Laneman! Aitäh! Aitäh vastuse eest! See on üsna tüüpiline. Tihti riigid unustavad ära, et sõjaväe jaoks on rahuaeg tegelikult ebanormaalne olukord. Sõjavägi on mõeldud kaoseks, ootamatusteks.

Küsimus on meil ju tekkinud sellest, et me oleme siin väga pikka aega ka kaitseväe juhatajaga üritanud nendele asjadele tähelepanu juhtida, mis nüüd vähehaaval hakkavadki töösse tulema. On ka häid märke. Aga riigikaitse esimene ülesanne on sõda ära hoida. Kui see esimene ülesanne ei ole jõukohane, siis tuleb sõdida, aga see on igal juhul juba kaotus, sest läheb väga kalliks. Kui me näiteks vaatame õhukaitset, millest on palju juttu olnud, siis igasugune õhukaitse on ikkagi odavam kui riigi uuesti ülesehitamine. Ukraina näitel me räägime ju sadadest miljarditest.

Switchblade'id,loitering munition, Bayraktarid, võib-olla sobivama nimega Kalevipoja nui? Eesti on tegelikult ju väga palju panustanud kaitsetööstuse arendamisse. Aga samamoodi on see hetkel osutunud kuidagi nähtamatuks. Kas te saaksite ka seda kuidagi kommenteerida? Kaja Kallas, palun! Jaa. Mitu teemat. Olen teiega väga nõus, et riigikaitse esimene ülesanne on tegelikult sõda ära hoida.

üks põhilisi hoiakuid on heidutushoiak ehk heidutushoiak just selleks, et ei oleks sõda. 70 aastat ei ole sõda NATO territooriumil olnud. Selles on oldud üpris efektiivsed. See, et me liitusime NATO‑ga, on andnud meile kaitses ühe olulise samba juurde, lisaks meie enda kaitsevõimele, ja see on NATO kollektiivne kaitse. See on täpselt see, et kuigi koolikiusaja on kohe kõrval, ta ei kiusa nõrgemaid, kui nendel nõrgematel on tugevad ja suured sõbrad. Kui meie kõrval kõrval on võrdselt Ameerika Ühendriigid või Suurbritannia, siis see koolikiusaja teab, et meiega tüli norides ta norib tüli ka nende suurtega, kellega ta võib-olla võitlusesse minema ei tõtta. See on meil tegelikult julgeolekugarantiiks olnud. See heidutushoiak peab antud juhul minema üle kaitsehoiakuks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil on NATO õhuturbemissioon, siis see peab olema õhukaitsemissioon. Ka see täiendav täiendav valmisolek siin kohapeal meie liitlaste poolt on oluline, sest NATO põhiline alusartikkel on ju artikkel 5, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Tulen teie küsimuse juurde, mis puudutab kaitsetööstust. Eestil on tõesti üsna arenenud kaitsetööstus ja just droonid, isesõitvad vahendid on see, milles me oleme tugevad. Kui me NATO tasandil ja ka Euroopa Liidu tasandil oleme viimasel ajal arutanud just seda, et et me peame teatud võimekusi hankima koos, sest see on liiga kallis ühele liikmesriigile eraldi, see katab näiteks suuremat ala või sellega on võimalik kaitsta suuremat territooriumi, siis neid asju peaks tegema koos. See tähendab seda, et tegelikult see peab olema viimase peal tehnoloogia.

Nüüd kaks lisaküsimust. Valdo Randpere, palun! Natuke kohmetuks teeb kohe, et küsin kohe peale Alar Lanemani ja enne Leo Kunnast – kaks spetsialisti. Ma tegelikult tunnustan ka väga kõrgelt ja siiralt neid teadmiste eest sõjavaldkonnas. Mis puudutab Alar Lanemani küsimust, et kaitseks valmistumine

– Putin on ette valmistanud, kuidas on loodud rahalised fondid, vahendid, selleks et teha mõjutustegevust läänes, selleks et valmistuda sõjaks. Täpselt sama võib öelda kaugemast ajaloost. Lääneriigid olid väga üllatunud või teesklesid üllatust, kui Hitler alustas sõda. Aga oleks pidanud ainult läbi lugema "Mein Kampfi" ja oleks olnud kõik vastused. Mida Hitler teha tahtis, see oli kõik raamatus kirjas ja seda ta ka tegi. Aga inimkonnal ongi vist

Aitäh! Kõigepealt on väga huvitav kokkusattumus, et ma just loen seda "Putini inimesi", Catherine Beltoni raamatut. Tulenevalt olukorrast ma muidugi saan seda lugeda väga vähe, loen väga aeglaselt võrreldes tavapärasega. Aga tõesti huvitav lugemine.Te ütlesite, et ollakse nagu üllatunud ja et inimkond ei usu. Minu meelest see tuleneb sellest, et inimesed usuvad tegelikult alati head ja tahavad loota parimat. Ka mina, olles näinud ja kuulnud seda luureinformatsiooni, et Venemaa kavatseb alustada täiemõõdulist sõda Ukraina vastu, ka mina lootsin, et need plaanid tegelikult ei vasta tõele või et

inimesi just väljaspool Eestit – ja nad oleksid pidanud meid paremini kuulama. Nüüd küsimuse juurde, mis puudutab Narvat ja Ida-Virumaad. Tõesti, me olime valitsusega väljasõiduistungil Narvas ja Ida-Virumaal.

provokatsioonide pärast. On pingeid kogukondade vahel, aga need pinged ei ole hetkel nii suured ja peaks tegema kõik selleks, et need suureks ei läheks. Julgeolek on meil siin ühine, sõltumata emakeelest, ja seda tulebki niimoodi võtta, et meie kõige suurem risk hetkel, kui meile ei ole sõjalist ohtu, on tegelikult sisejulgeolek ehk see, kuidas me omavahel läbi saame. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun! Protseduuriline

Ma tahan aidata Peeter Ernitsat, kes siin kangesti tahab raamatutest rääkida. Minu teada – ma võin eksida, ma ei ole seda peaministri käest küsinud – peaminister loeb selle raamatu ingliskeelset versiooni. Mina rääkisin selle raamatu eestikeelsest versioonist, mis ilmus alles eile. Ma Ma saan aru, et see läks nüüd nii ... Ma mäletan, et eile tuli ju Riigikogu liikmetele ka meil ja kutsuti seda raamatut soetama, minu meelest.

Olen sama meelt kolleeg Alariga, et elu on teid sundinud ja sunnib edaspidi riigikaitseküsimustega paratamatult järjest rohkem tegelema. Nii see on. Aga teil on muidugi ka erakonnas endal piisavalt kompetentsi. Kindral Laaneotsa südameasjaks on alati olnud see, et sõjaaja kaitsevägi on liiga väike. Nüüd see läheb suurendamisele vähemalt 12 000 võrra. Head kolleegi Johannest enam meie hulgas ei ole, aga aga kindlasti vana kindral rõõmustab, et me jõuame ringiga tagasi sinna, kus me olime, et sõjaaja kaitsevägi suureneb uuesti 40 000 kanti või natuke isegi üle, mis on väga hea. Aga nüüd hetkeolukordversusnatuke kaugem tulevik. Praegu läks Pihkva diviisist viis pataljoni taktikalist gruppi, Kamenka brigaadist kaks, Vladimirski Lageri brigaadist ka kaks ja nad on kõik kandnud päris tugevaid kaotusi. Soome mõningad kõrgemad sõjaväelased hindavad, et läheb aasta kuni kolm selleks, et nad suudaksid oma võimekuse taastada nii tehnika kui ka inimeste poolest. Ühest küljest me ei tea, mis on tulemas, loomulikult, aga me peamegi vaatama nii seda, mis võib homme juhtuda, kui ka seda, mis võib kolme-nelja aasta plaanis juhtuda.

Küsimus ongi, kuidas oleks parem talitada. Kas me ei peaks võrdselt käsitlema nii seda, mis meid homme võib oodata, kui ka seda, mis meid võib oodata kolme-nelja aasta perspektiivis, et me jõuaksime sinna usutava heidutuse tasemele, et ei tekiks seda probleemi nagu

Ma olen nõus sellega, nagu ma enne vastasin, et maakaitseväe tugevdamine ja Kaitseliidu tugevdamine on ka üks oluline element kaitsevõime kaitsevõime tugevdamise paketis. Jällegi, ma veel kordan üle. Mis puudutab õhutõrjet, siis ma olen teiega nõus, et me peame tegema õhutõrje suunal ka samme.

Täna me saame keskenduda sellele, kui me räägime õhutõrjest, mida me saame siia oma liitlastelt. See on üks oluline element meie kaitsevõimes. See ei tähenda seda,

Loomulikult, me saame võtta laenu ja me võtamegi laenu nende vajaduste katteks, aga lõpuks maksab selle kõik kinni maksumaksja. Me peame tegema kiireid otsuseid just sellega seonduvalt, mis puudutab meie olukorda praegu, mis puudutab seda, et me saaksime reageerida just nendele riskidele,

Ma tänan. Minu küsimus on peaministrile. Hea istungi juhataja! Hea peaminister! 14. märtsil teatasite sotsiaalmeedias suuremeelselt, kuidas valitsus loobub 15. märtsist COVID‑i passist ja kell 23 sulgemise piirangust.

Tuletan meelde, et just nimelt teie juhitav valitsus on muutnud riskianalüüsi selliseks tööriistaks, mille abil saab vabastada inimesi töölt ettekäändel, et inimene peab olema vaktsineeritud, muidu on ta töökoht ohus. Kuigi nüüd on COVID‑i passi nõue just nagu kaotatud, jätkavad paljud tööandjad endiselt inimeste vaktsineerima survestamist ja vallandavad riskianalüüsile tuginedes inimesi töölt. Ka riigiasutuse, töötukassa lehel ilutsevad praegugi veel tööpakkumised, milles üheks nõudeks on COVID‑i passi olemasolu ehk vaktsineeritus. Sellel põhjusel ähvardatakse samas asutuses oma töötajaid [töölt]

ja nad on kohustatud sellele vastavalt oma riskianalüüsi uuesti tegema, ning kas COVID‑i passi puudumise korral on õigus inimesi vaktsineerima survestada, ähvardades neid töökohast ilma jätta? Mida see COVID‑i passi nõudest loobumine siis täpsemalt tähendab?

ei saa minu käest ühtegi vastust, siis mis pani teid meelt muutma. Te olete tagasi, te jälle küsite minult. Kas ma andsin vahepeal mingeid sisulisi vastuseid, mille tõttu teil lootus tärkas, et te jälle küsite? Aga mul on hea meel, et see nii on ja te tõesti siin tagasi olete.Mis puudutab ettevõtjaid, siis ettevõtjatel on kohustus teha riskianalüüs. See ei ole kunagi olnud valitsuse suunis või otsus, igaüks saab teha riskianalüüsi. Riskianalüüs ütleb, millised riskid antud töökohal on, millist millist kaitset peaks seetõttu andma, kas see peab olema vaktsineerituse nõue, maskikandmise nõue, eraldatuse nõue, mis iganes. Seda saavad tööandjad teha. Nii nagu ei kirjutanud seda enne ette valitsus ettevõtjatele, ei kirjuta ta seda ette ka praegu. See, milliseid nõudeid ettevõtjad oma töötajatele esitavad, lähtub väga palju töö spetsiifikast ja lähtub sellest, kuidas töö on korraldatud ja millised nõuded ühel või teisel töökohal on. Olgu need haridusnõuded, olgu need mingid muud nõuded

9. mail marssima mööda Odra tänavat Kaitseväe kalmistule. Tõenäoliselt on paljudel ka Georgi lindid rinnas ja võib-olla ka Z‑täht juustesse lõigatud või mujal. Hea peaminister! Kas valitsus on arutanud, mida sel aastal selle päevaga peale hakata, Surematu Polgu marsiga, arvestades, et suurele osale inimestest, kes seal käivad nelke [viimas], on see oluline? Arvestades praegust olukorda, kas see kõik toimub?

vaja kuidagi loa saamist, vaid jah, see registreeritakse. Aga nüüd on politseil võimalus otsustada, kas ta oma esildisega keelab selle, sest meil on nii, et sa lihtsalt annad teada, et et ma kavatsen sellist asja teha, ja politsei saab seda keelata. Kas politseil on alust, arvestades asjaolusid, seda sammu teha? Tunnistan, et meil ei ole seda arutelu olnud valitsuse tasemel, valitsuskabinetis, sel põhjusel, et see pole olnud ka teada. Aga pingeid, mis seonduvad 9. maiga, me muidugi jälgime väga tähelepanelikult ja mõtleme, mida ikkagi kokkuvõttes teha.Muideks, te ütlesite, et kaks aastat tagasi jäeti see üritus ära. Siis jäeti sellepärast ära, et oli eriolukord ja kõik kogunemised olid keelatud, sealhulgas kogunemised igasuguste piirangute või mille iganes vastu. Nii et kõik kogunemised olid keelatud, see oli see teie suurepärane otsus otsus absoluutselt kõik ära keelata. Aga praegu sellist reeglit ei ole. Praegu on nii, et avalik koosolek tuleb registreerida ja sellest teada anda. Seda on ka tehtud. Nii et me kindlasti arutame kõiki 9. maiga seonduvaid probleeme ja seda, sellele olukorrale läheneda. Meil on praegu märtsi lõpp ja aega veel on. Aga ma ka omalt poolt soovitan mitte tekitada kuidagi täiendavat vaenu või täiendavaid probleeme sellega seoses. Jah, 9. mai on väga erineva tähendusega venekeelsele elanikkonnale ja eestikeelsele elanikkonnale. Minu arvates on Ilmar Raag seda väga hästi põhjendanud ühes oma essees, kus ta ütleb, et kui 10. mail oleks Stalin öelnud kõigile, et te olete vabad minema tegema iseseisvat riiki ja seda, mida te tahate, siis ka meie tähistaksime 9. maid kui sõja lõppu. Aga kuna meil algasid ikkagi kannatused, meie rahvale tulid väga suured kannatused, siis meie ei saa seda selliselt tähistada. Me oleme andnud sellele [päevale] ka uue tähenduse Euroopa päeva näol. Mul on väga hea meel, et vähemalt Tallinnas Euroopa üritused on suured ja [neil käiakse] peredega, on kontserdid ja väga huvitav orienteerumine on näiteks saatkondade vahel. Aga Ida-Virumaal on see olukord hoopis teistsugune. Nii et me peame vaatama, et me ei tekita ühiskonda täiendavalt pingeid juurde, mida praeguses väga õrnas olukorras ei ole palun! Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Valdo Randpere, palun! Aitäh! Minu küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Siin saalis esmaspäeval arutati pikalt-laialt selle üle, et piiranguid

okei, ühest küljest me keegi sada protsenti ei tea, kas maskid aitavad ja kui palju nad aitavad. Kui ma nüüd kannan maski, nagu ma avalikes kohtades teen, ja hiljem selgub, et see ei aidanudki väga palju, siis ma tunnen kahetsust selle pärast, et näed, kandsin, pagan, asjata aasta aega maski. Aga need inimesed, kes ei kanna maski, peavad hiljem mõtlema: äkki ma tapsin kellegi vanaema sellega, et ma ei kandnud maski. Siis ma mõtlen, et huvitav, kumb valik on lihtsam. Mina arvan, et minu valik on lihtsam.Aga kuidas teie suhtute sellesse debatti ühiskonnas ja

Tõepoolest, Eestis on olnud väga leebed piirangud või kontrollimeetmed üldse kogu COVID‑i [epideemia] kestel. Me oleme hoidnud, püüdnud hoida ühiskonda võimalikult avatuna, et lapsed saaksid käia koolis, et inimesed saaksid oma tegevustega tegelda.Tänaseks on meil tõesti jäänud maskikandmise kohustus avalikes siseruumides ja ühistranspordis. Seda paljudes kohtades ei ole. Me oleme pöördunud oleme pöördunud teadusnõukoja poole, et nad tuleksid välja oma ettepanekutega, millal me saame ka maskikandmise kohustusest loobuda. Tuleval teisipäeval meil see arutelu plaanis on.Nüüd selle teise poole juurde, mis teie küsimuses oli. Ma olen ise seda meelt, et enamus Eesti inimesi on käitunud väga vastutustundlikult, väga teisi inimesi hoidvalt ja on tänu sellele isegi enda teadmata,

oleme ka kontrollimeetmetest kinni pidanud, ka vaktsineerinud oleme ja oleme teinud vajalikud tõhustusdoosid, seda ka selle jaoks, et inimesed ei satuks haiglasse ja sellest tulenevalt ei tekiks suurt survet haiglavõrgule. Nii et ma usun, et enamus inimesi võivad küll olla uhked selle üle, et nad on enda teadmata ka kellegi elu päästnud. Aitäh!